ozbiljna tema kao što je pitanje lične bezbednosti predsednika države i članova njegove porodice. Vi ste to sigurno primetili. Mediji o kojima ste govorili, činili su to u istom trenutku ili na istom mestu na kom su iznosili i one najprizemnije, najpogrdnije moguće reći na račun Narodne skupštine. Isti ljudi su to radili na istom mestu. I da ne vole nas ili Narodnu skupštinu, to je samo mali deo problema ili baš nikakav problem u odnosu na ovo drugo, mnogo važnije pitanje.Dakle, nečija želja da diskredituje, da omalovaži temu lične bezbednosti predsednika svoje države, lične bezbednosti članova njegove porodice, nije ništa manje ozbiljno pitanje od same činjenice da su kriminalne organizacije naručile nečije ubistvo, naručile ubistvo predsednika države.Kakvi su motivi da nešto tako želite da omalovažite kao temu? Ozbiljno je pitanje i mislim da ste ga osvetlali na pravi način. Hvala vam što ste o tome govorili otvoreno u Narodnoj skupštini.Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović, Hvala vam, potpredsedniče Orliću.Uvaženi ministre sa saradnicom, dame i gospodo narodni poslanici, Dragan Đilas je najveće zlo koje je zadesilo Srbiju u poslednjih 50 godina, većeg lopova Srbija nije videla, većeg kriminalca grad Beograd nije video, ponoviću onu reč koju ne vole da čuju predsedavajući, veći ološ i bitangu građani Srbije i Beograda nisu upoznali na nekom rukovodećem mestu, a pogotovo na mestu gradonačelnika Beograda.Dragan

novi Neron. Kao što je Neron zapalio Rim, tako bi ovaj zapalio Beograd, pa da pobije sve one koji su neistomišljenici njegovi. Većina je takva, ubedljiva većina, da ostane nekih jedan ili dva procenta onih koji se sa njim slažu i da može sa njima nesmetano da nastavi tamo gde je stao onda kada je oteran na izborima sa vlasti, da nastavi da prazni punu kasu koju su napunili ti zli, nepismeni, odvratni naprednjaci, ti ružni i nepismeni građani, te neznalice u Vladi, ti neobrazovani, ti sa kupljenim diplomama, a oni tako elitni, tako obrazovani, tako pametni, tako prepametni napunili svoje džepove sa 619 miliona.Ako pogledate da je danas plata gradonačelnika Beograda 120 hiljada dinara, onda razmislite o tome šta je Draganu Đilasu i njegovom bratu bila omiljena igračka kada je bio mali i šta je još želeo da dobije od Deda Mraza. Evo ide Nova godina. Dragan Đilas i bata Gojko su najviše želeli da dobiju digitron, pa da pomnože koliko je to neka rukovodeća plata na nekoj funkciji, recimo gradonačelnika Beograda, koliko njima treba godina na vlasti da bi oni stekli 619 miliona evra. Naravno, oni bi to danas pravdali, da su na njihovu sreću na vlasti, pa bi rekli – pa nama treba ceo život. Treba ceo život bata Gojka i tajkuna Dragana Đilasa, znači, 120 godina treba njima da primaju platu od hiljadu evra da bi zaradili tolike pare.Na našu sreću nisu dugo bili na vlasti, ali su dovoljno bili da ti ožiljci traju i danas, da taj smrdljiv trag lopovluka, a vidimo i kriminalnih veza… Znači, ne samo da se tu kralo, da su se nameštali tenderi, kombinacije, da su se pravili pazl gradovi, da su se pravile razne gluposti koje su građani Beograda i Srbije morali da plaćaju godinama nakon njihovog odlaska sa vlasti plaćaće i dalje dugove koji su oni ostavili, nego bi oni ponovo da sednu i ponovo da se vrate, pa je njima sada jedan od najboljih prijatelja i saveznika upravo taj Čaba.Nismo zadovoljni, ja nisam zadovoljan samo odgovorom da se istražuje, ne mogu time da budem zadovoljan. Hoću da čujem kao i građani koji gledaju ovaj prenos ko su ti klanovi, ko su te bitange, ko su ti koji iza paravana, iza zavesa u mraku, negde zajedno sa Đilasom, Jeremićem, Boškom, Nogom i nekakvim nepoznatim tviterašima kuju planove o svrgavanju Aleksandra Vučića tj. ubistvo Aleksandra Vučića i njegove dece i njegove porodice? Ko su ti monstrumi? Nije dovoljno reći vodi se istraga. Ma kakva istraga, bre. Hoćemo da ti ljudi koji pozivaju na ubistvo Aleksandra Vučića, predsednika države budu pohapšeni, budu saslušani, budu u pritvoru, da propevaju bitange ko im je dao pare da to rade.Nećemo doživotno da slušamo priče kako se vodi istraga. Kakva istraga? Rezultat zanima građane, onih 62% koji su glasali za Aleksandra Vučića. Rezultat zanima našu decu koja hoće da ostanu da žive u ovoj zemlji. Ta deca imaju pravo na istinu. Ta deca imaju pravo da čuju ko hoće ponovo da im otme budućnost, ko hoće da im otvori granicu, ali u jednom pravcu, ne da budu turisti, nego da budu avanturisti, da krenu u nepoznato, da krenu negde drugde i da misle da ih neko više voli, zato što na vlasti nemaju u svojoj zemlji ljude koji ih vole i koji žele da njihova budućnost bude sigurna, bezbedna i mirna.

radi Zagorka Dolovac? Sedi na kanabetu ujutru kod Dragana Đilasa i dogovara do kad treba da ćuti ili će da radi svoj posao ili ćemo da čujemo kako je moguće sa 120 hiljada dinara mesečno napraviti 619 miliona. Privatne firme? Važi. Kako su baš tad napravili kad su toliko sposobni? Što nisu dok nisu bili na vlasti, što nisi nakon odlaska sa vlasti napravio sve te milione kad si toliko pametan? Jesmo li svi mi ovde blesavi, pa nemamo ni desetine hiljada, a ne stotine miliona? u Vladi sede ljudi koji ne znaju ništa, pa nemaju vile, desetine stanova i besne automobile? Da li su građani Srbije toliko neobrazovani da ne mogu da kupe stan za 50 godina? Ne, nego ih je neko opljačkao, krao, otimao od njih. Kako normalan čovek da se ne iznervira zbog toga? Kako da ostanete prisebni? Kako da svom detetu objasnite da je normalno da imate platu hiljadu evra, a da ne možete da mu kupite stan

i sad se zavitlava sa svima nama preko svojih portala. On u njegovim, nazovi, humorističkim emisijama ismeva mlade poslanike SNS. Zbog čega? Zato je jedan od njih rekao istinu - da naše škole nisu imale toalet urađen kako treba da imaju

to.Zašto nismo imali autoputeve u Srbiji? Što se sada u rekordnom broju, u kilometrima mereno, stotinama kilometara, grade autoputevi, mostovi? Što se obnavljaju bolnice, zidaju nove bolnice, škole? Infektivnu kliniku nisu mogli da obnove. Niko dinara nije uložio od kada je napravljena. Stajala je 80 godina i urušavala se. Nije dovoljno nešto da napravite, nego to morate da negujete, da obnavljate, da čuvate. Ne, čuvali ste da, kada odu sa vlasti, mogu da kažu - šta ste uradili sa Infektivnom klinikom? Smetala im fontana u Beogradu. Smeta im Stefan Nemanja. Što im smeta? Njima sve služi za ismejavanje. Napravite bolnicu, šta će im bolnica? Uradite školu, šta će vam škola? Njima nije potrebno, naravno. Šta će njima škola? Njima je digitron bio dovoljan. Svu pamet koju imaju stane u taj jedan digitron. Minus, plus, podeljeno i puta. To je dovoljno, četiri računarske operacije i njima više od toga ne treba. Njima ni banke ne trebaju, ništa im nije potrebno. Menjačnica da zamene to što imaju i kraj priče. Odakle te pare, ljudi? Kako se to stekne 619 miliona? Zašto Tužilaštvo na te stvari ćuti?Šta, mi ovde ponavljamo kao papagaji neku priču, pevamo godinama unazad, govorimo o Đilasu šta je ukrao? A tužilaštvo, šta radi - vodimo istragu. Dokle je stigla istraga?Probudite se ljudi. On organizuje kriminalne bande i grupe u regionu da ubiju predsednika Republike, Aleksandra Vučića, jer je to jedina šansa i prilika za njih da ponovo zasednu na vlast u Srbiji.

u crkvu, u vojsku, u policiju, u predsednika Republike, sve to treba srušiti, to nam ništa nije potrebno.Njemu to ne treba, ima svoje privatne vojnike sa puškama i bombama, rade oni šta hoće i to pokazuju i rekordna zaplena droge i oružja i svega i to što je rekao taj Čaba Der, a hoćemo da čujemo ko je taj, ko je ta glava koja stoji iza planova da se ubije Aleksandar Vučić? Da li je to Dragan Đilas ili zajedno sa Gojkom ili još i neko treći zajedno sa njima, jer i spolja mnogima smeta jaka Srbija, jer i spolja smeta nekima da se pomaže Srbima u regionu? Jedan deo porodice sa Glamoča, deo sa Kosova i ne mogu ne emotivno da govorim o svemu tome. Deo porodice je proteran iz Prištine, deo iz Bosne.Kada su mog pradedu pitali iz Bosne kako je u Bosni, kaže kako da bude u Bosni, u Bosni je najteže da budeš Srbin. godina prošlog veka, tada je Srbima teško bilo, a zamislite kako Srbima danas u Bosni, Hercegovini, Republici Srpskoj. Kako je ljudima u Banjaluci kada slušaju, čitaju novine svakog dana i vide da im neko preti ratom, kada ne smeju da sa svojom braćom preko Drine održavaju najbolje moguće odnose. Potrebno je Srbiju izolovati.? E, neće moći, Srbija ima predsednika Aleksandra Vučića i to je danas problem.Srbija ima problem sa tim nekim velikim silama koje bi da ukinu Republiku Srpsku, da Srbiju proteraju sa Kosova i Metohije, ali u tome neće uspeti, jer u Srbiji nema uporišta za to. Slabo je uporište koje imaju takvi u Srbiji, imaju Dragana Đilasa, nije dovoljno, ali Aleksandar Vučić ima narod, narod ima Aleksandra Vučića i Srbija će dok je tako nastaviti da pobeđuje. Hvala vam. Zahvaljujem.Pošto su narodni poslanici postavljali pitanja, preostalo vreme za raspravu poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ je nešto preko 120 minuta, tako da imate više nego dovoljno vremena za nastavak rasprave.Pošto smo završili raspravu po amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.Prelazimo na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.Primili ste amandman koji je na Predlog zakona podnela Vlada.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u podnetom amandmanu.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 3. amandman je podnela Vlada.Odbor Vlada.Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Stefan Srbljanović. Zahvaljujem, gospodine Orliću.Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani ministre, poštovani građani Srbije, pre dva dana je u Inđiji položen kamen temeljac za izgradnju fabrike „Tojo Tajers“, japanskog investitora i to je najveća japanska investicija u Srbiji.To je investicija čija je vrednost 382 miliona evra i koja će u Inđiji zaposliti preko 560 radnika i predsednik Vučić je izjavio da smo zaista u žestokoj konkurenciji uspeli da pobedimo i da dovedemo tu fabriku u Srbiju. Konkurenciji Poljske, grada Gdanjska i još nekih država. I to nije ništa čudno što smo pobedili, bar po mom nekom sudu, zato što smo u prethodnom periodu navikli da pobeđujemo.Navikli smo da pobeđujemo što se tiče privlačenja stranih direktnih investicija. Navikli smo da pobeđujemo što se tiče stanja naših javnih finansija, našeg budžeta. Što se tiče smanjene nezaposlenosti, privrednog rasta, gde smo prvi u Evropi po prognozama za sledeću godinu, sve su to pobede i sve je to rezultat jedne odgovorne i ozbiljne politike koju državni vrh vodi.Mislim da smo juče čuli dosta toga kada je reč o Sporazumu koji Srbija potpisuje potpisuje sa Albanijom, a tiče se slobodnog prolaska građana obe države na graničnim prelazima. Ko je želeo da čuje, čuo je suštinu celog tog Sporazuma.Ja sada ovde pitam sve vas, pitam sve građane Srbije, šta je to toliko čudno u tom Sporazumu i šta je to što toliko smeta svima, koja je to tačka tog sporazuma u kojoj se govori da Srbija ima težnje ka nekakvom imperijalizmu, da Srbija ima težnje ka stvaranju „velike Srbije“ ili Jugoslavije?Tim Sporazumom se samo omogućava slobodan protok roba, usluga, kapitala i građana pomenutih zemalja. Zar to nije osnov i stub i onoga na čemu počiva EU? U čemu je tu problem? U čemu je problem „malog šengena“? U tome što želimo da sa našim komšijama iz regiona gradimo još bolje dobrosusedske odnose i da zajedno učestvujemo u rešavanju nekih problema, da se zajedno borimo, ako hoćete, i protiv korona virusa.Mislim da nema tu nikakvih problema, suštinskih. Mislim da je tu najveći problem što jedna takva inicijativa i jedan takav predlog potiče od Srbije i konkretno predsednika, Aleksandra Vučića. Mislim da je to najveći problem. Mislim da je najveći problem svih njih što Srbija se tu ističe kao stožer regionalne saradnje, što je i logično, s obzirom da smo po broju stanovnika najmnogoljudnija država na prostoru bivše Jugoslavije i da svojim ekonomskim i finansijskim rezultatima pokazujemo da trebamo i moramo biti stožer.Na tom putu primene tog „mini šengena“, pozvali smo i Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Crna Gora, država koja je u prethodnom periodu promenila vlast koja je između ostalog zahvaljujući glasovima Srba iznedrila tu svoju slobodu i dovela novu vlast u Crnoj Gori.Moram samo da podsetim sve one koji zaboravljaju da su tada predstavnici Srba u tom periodu koji je iza nas, predstavnici Srba hapšeni, da su njihove porodice hapšene, da su njihovi najbliži hapšeni, da su njihovi stanovi Tada su bili dobri. Kada su trebali da okupe srpski narod oko sebe i da iznedre tu pobedu, tada su bili dobri. Sada se nazivaju svakakvim imenima i to je zaista nešto što je neprihvatljivo i nedopustivo. Mi želimo najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom i nadam se da će nova Vlada imati razumevanja i da će raditi u tom pravcu.Smeta mnogima i to što pomažemo naše sunarodnike širom regiona. Znate, kada je Srbija jaka, svakako su stanovništvo koje živi u Srbiji, koje živi van granica Srbije svakako da je i ono jako.Znate, kada Srbija investira u Republiku Srpsku, kada investira u neke delove Federacije BiH, kao što su Drvar, Grahovo i Glamoč, kada pravi Srpsku kuću u Crnoj Gori, kada izdvaja nikad veća finansijska sredstva za za svoje stanovništvo i za svoje sunarodnike na KiM, to nekome smeta. Smeta im iz razloga što Srbija na taj način pokazuje svoju snagu, pokazuje da je spremna, da je sposobna i da više nije na kolenima, da je jednostavno država koja je uspela da u okviru svojih granica najpre reši neke svoje probleme, a da samim tim nakon toga pomogne i svoje sunarodnike u regionu.Tačno je da se sve promenilo. Promenili smo se mi pre svega i od paradigme neuspeha napravili smo paradigmu uspeha i nade da možemo da budemo još snažniji i bolji u budućnosti. I to je suština naše politike.Ovih dana vidimo da se određeni delovi opozicije ujedinjuju oko nekih platformi i oko nekih predloga da će zajednički nastupiti na predstojećem dijalogu između vlasti i opozicije, što za mene nije ništa čudno, i ne treba nikog od nas da čudi, jer će se oni na kraju svi ujediniti, dogovoriti. Dogovoriće se i ujediniti samo sa jednim ciljem, jednom željom, a to je da pobede SNS i Aleksandra Vučića. Imaće na tom putu podršku i nekih evroparlamentaraca, imaće na tom putu podršku i svojih medija, imaće na tom putu podršku i regiona, ali neće imati samo jednu podršku, samo će im jedna podrška hvaliti, a to je podrška građana Srbije. Građana Srbije koji su rekli još 2012. godine šta misle o njima i poslali su ih u politički zaborav i istoriju, jer pamti ovaj narod kako je živeo do 2012. godine, kako se živelo, kolika je nezaposlenost bila, u kom stanju su nam bile javne finansije, kakav smo međunarodni ugled tada imali i još mnogo, mnogo stvari.Gospodine ministre, zaista želeo vama da se zahvalim što ste svih ovih dana bili ovde sa nama, što ste predstavili na najbolji mogući način i budžet koji smo doneli i sve ove zakone i što se imali sluha da nas saslušate, da čujete sva naša pitanja i da nam odgovorite. Zaista ste pokazali jedan odgovoran i pravi odnos prema narodnim poslanicima ovde i prema ovom visokom domu uopšte.Želeo bih takođe da vam čestitam još jednom na svim rezultatima koje ste koje ste ostvarili u prethodnom periodu, jer znate ova kriza koja je globalna kriza, koja je izazvana pandemijom korona virusa u celom svetu je ostavila posledice. Mi smo već već za ovo godinu dana isplatiti četiri minimalne zarade svim privrednicima na taj način smo sačuvali radna mesta, pet. Danas, sutra Danas, sutra će biti isplaćena pomoć penzionerima u vidu od 5.000 dinara. Nema potrebe da pričamo koliko to njima znači i zbog predstojećih praznika i svega. Očekuje nas i povećanje plata i penzija u narednoj godini. To su stvarno rezultati koji moraju biti poštovani i kojima se mora odati priznanje.Želim da i u narednom periodu imate dovoljno znanja, energije i želje da Ministarstvo finansija vodite na najbolji najbolji mogući način i da nas sve zajedno očekuje mnogo uspeha u narednim godinama koje su pred nama. Hvala. Hvala gospodine Srbljanoviću.Vezano upravo za ove teme o kojima ste govorili vi sada, juče je u Narodnoj skupštini održana jedna, rekao bih, jako dobra sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu na kojoj je bilo upravo reči o ovim pitanjima i učestvovali su autentični politički predstavnici Srba iz regiona. Učestvovao je direktor Srpske kuće u Podgorici, o tome ste govorili i maločas u svom izlaganju, gospodin Mile Labudović, kao i predsednik Zajedničkog vijeća opština, gospodin Jeremić iz Vukovara, šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu, gospodin Mlađen Cicović i svi oni su rekli, čini mi se, važne i vredne stvari koje nažalost, kako to obično biva sa onim sadržajima koji su afirmativni za našu državu i koji su pozitivni, nisu dobili nisu dobili previše prostora u mejnstrim medijima, jer ovde su izgleda dobri sadržaji, dobre vesti za medije nedovoljno atraktivni i nezanimljivi.Šteta što je tako jer bilo je prilike da se čuje šta sve danas uspešno finansira Republika Srbija za potrebe našeg naroda u čitavom regionu. Ko zna, možda je medijima zasmetalo najviše što su sva trojica važnih prijatelja i kako je to rekao juče predsednik Odbora, suvišno je reći gostiju, jer i oni su ovde na svom terenu i u svojoj kući, naveli ta razlika odnosa zvanično je Srbija prema svojim sunarodnicima primetila se i osetila trenutkom kada je staranje o našoj državi preuzeo Aleksandar Vučić, odnosno kada je njegova politika dobila prostor da pokaže rezultat. To se i dogodilo.Možda je to medijima smetalo i zbog toga se o tome nije juče previše čulo. Vidim da je u sali i predsednik Odbora. Možda i on danas bude želeo da neku reč podeli sa nama na tu temu.Sledeći prijavljeni za reč je narodni poslanik Dragomir Karić.Izvolite.

poštovani građani i drage kolege i koleginice, drago mi je da ovaj treći dan prolazi u jednoj korisnoj raspravi

nas.I lično sam čestitao ministru, gospodinu Siniši, zato jer recimo zemlja kao što je Belorusija to već ima pet godina i zašto bi i mi bili neki izuzetak kada je to korisno i vuče napred čitavu privredu, ekonomiju, a pospešiće i ulaganja.Što se tiče rasprava koja je bila o tom Malom Šengenu i potpisivanja sporazuma sa Albanijom, ja to u potpunosti podržavam jer je to izuzetno korisno i taj strah koji postoji od toga da će Srbija da dominira, pa Srbija mora da dominira, uvek je i dominirala i Srbija je bila jedina država na celom tom prostranstvu pre mnogo nego se pojavile nove države poput Slovenije, Hrvatske, BiH, Makedonije, čak i Albanije itd. Ne treba zaboraviti da je Srbija država iz 623. godine, iz Sedmog veka i Srbija moda da bude lokomotiva razvoja čitavog ovog regiona. Da li to nekome liči na onu bivšu Jugoslaviju to je druga stvar, ali mogu samo da kažem nešto – daj Bože da sve te države u ovom regionu postignu taj standard i taj život i prosperitet koji je bio nekada u onoj Jugoslaviji. Ja ću sa radošću dočekati jedan takav dan ako se to ostvari.Velika prednost Srbije u odnosu na druge države u okruženju je njen lider, predsednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, od njega sve to počinje. Kako god da gledaju tzv. opozicionari koje spominjemo ovde svaki dan, ja ih praktično i ne vidim, a i kada razgovaram sa njima imam za njih uvek jedno isto pitanje – šta vi predlažete, šta vi imate novo da ponudite Srbiji. Nismo mi kao vladajuća većina ovde protiv bilo kojeg vašeg korisnog predloga. To samo nenormalan čovek bi odbio nešto korisno, pametno i nešto dobro za građane Republike Srbije.Znači, Srbije.Znači, nema ništa, osim što se traži smena predsednika Vučića i smena Vlade. To se može desiti i dogoditi samo isključivo voljom naroda, voljom birača, ne na ulici.Ako se malo samo vratimo unazad, ne treba mnogo, da vidimo, reče pre moj uvaženi kolega Srba Filipović, kako su oni, eto, bili malo na vlasti i naneli su mnogo štete. Srba je mlad i ovde su svi poslanici, takoreći većinom mladi, ali ne treba zaboraviti 12 godina njihove vladavine, 12 godina opstrukcije, pljačke, kriminala, otimačine, drage kolege ne zaboravite, 12 godina, to je ogromno vreme.Nama treba ovde 24 godine da ispravimo to što su oni za 12 godina uradili. Prvo, uništavanje finansijske infrastrukture, prodaja svih banaka u bescenje, prodaja svih nekretnina, najvećih preduzeća. Pazite, oni su se hvalili u to vreme, ministri i premijeri i Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije i to G17, svi oni, hvalili su se da su prodali 5.000 preduzeća za 2.000.000.000 evra. Pet hiljada preduzeća!Samo

i, normalno, danas se ne zna gde su te pare, ko je s tim raspolagao, kako je raspolagao i neću nikada zaboraviti oglase ministra finansija u to vreme, gospodina Dinkića, da se svi prijave da dobiju po 1.000 evra. Zamislite kako je to bilo drsko sa strane te tadašnje vlasti.I ako je neko opljačkao ovu državu, nisu je opljačkali nikakvi oligarsi, nego je opljačkala dvanaestogodišnja vlast, tzv. demokratska vlast. Znači, tu nije bilo nikakve demokratije.O njima se piše i mogu da se napišu čitavi romani, jer takvu pljačku, surovu privatizaciju niko nije sproveo nigde ni u jednoj zemlji kao što su oni to uradili u ovoj našoj Srbiji.Srbija je danas otvorena zemlja. Imamo svakodnevno istupanje našeg predsednika i pružanje ruke svim partnerima, svim susedima. Normalno, ja mislim da predsednik Vučić izgleda će morati da njima traži i investitore. recimo, Bosna je smatrala, Bosna i Hercegovina, da je dovoljno što njihova vodeća partija u bošnjačkom establišmentu ima odlične odnose sa Turskom i Turci će pohrliti po toj nekoj verskoj osnovi da tamo ulažu. Zaboravljaju da novac i pare idu tamo gde mogu da se oplode i da je to najvažnije, da je najvažnije to što je ovde stvorena takva investiciona klima da svi rado dolaze i svi ulažu.Ima još nešto mnogo važnije,

i ljudi dolaze tamo gde će neko moći da to i implementira, ne samo da uloži novac.Druga stvar, kako je moguće da za 12 godina, 12 godina vlasti njihove, od 2000. do 2012. godine

Ja ne smem da zamislim da je na čelu ove države neko drugi, neko iz tog vremena.Moram iskreno da pohvalim i predsednika koji je tako brzo ušao u suštinu svih privredno-ekonomskih finansijskih problema i da je napravio odličan tim. Dovoljno je samo kad imamo u vidu kakve su kamate bile na te kredite, a kakve danas imamo kamate na te kredite, tako da sam tu izuzetno zahvalan i ministru finansija i uopšte vašem timu i delu Vlade.Normalno, ne treba da se uljuljkate, da se uspavate, uvek može bolje. Uvek može bolje, uvek može više i mi smo tu upravo zbog toga da vas napomenemo da sve ovo što radite je dosta dobro, ali može, normalno, i mnogo bolje.Kad

Mi smo spremni da prihvatimo vaše milijarde ovde i da ih realizujemo vrlo transparentno i korisno na dobrobit čitavog ovog okruženja. Jer ako Srbija ima dobru železnicu, dobre autoputeve, dobre fabrike, pa, molim vas, onda to više nije nikakav problem.Ako mi rastemo, ako mi napredujemo, čitav ovaj region će da napreduje i neminovno je da će doći do formiranja tog Malog Šengena. Lično, što se tiče EU, voleo bih da smo tamo, jer smo vrlo sposoban narod i mi bi podigli nivo privrednog razvoja, ekonomskog razvoja čitave EU. To bi bila jedna utakmica gde bi Srbija bila kotirana vrlo visoko, bez obzira na prednosti koje su oni stekli za ovih 25 godina.U svakom slučaju,

ideju predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića za stvaranje Mini Šengena. Kazaćemo da smo mi ovde balkanski tigar u svim pravcima, ne samo u ekonomskim, finansijskim, naprotiv imamo šta da kažemo, imamo šta da preporučimo, jer ako mi imamo takav broj turista

i Kina kao strateški partneri Srbije su izuzetno važni za razvoj čitavog dela Evropa, ne samo Srbije. Ako se u Srbiji grade takve fabrike, ako se grade takvi mostovi,

To je fenomenalno. To je ono što Srbiju vuče napred. I normalno, zapošljavanje.Srbija dolazi u jednu fazu kada joj nedostaju radnici. Nasledili smo 27% nazaposlenosti, to je došlo sada do 7,8%. Znači, praktično u Srbiji se dešava sledeća situacija. Ne radi samo onaj ko bira posao i ko

se da pravo svim javnim preduzećima, ministarstvima, svima da od tih vremenom zaposlenih ljudi koji su na određeno vreme, da mogu sami da odluče da 70% prime ljudi.To je neophodno, verujte mi. Odlaze ti kadrovi, a stvoriti nove to nije lako. Prema tome, ta odluka je vrlo dobra i verujem da ćete znati da je iskoristite i prepoznate one ljude koji su tamo već po seda, osam, kao privremeno zaposleni ljudi po ugovoru da dobiju konačno stalni radni odnos, da mogu da planiraju dugoročno razvoj svojih porodica i svojih karijera.Što se tiče diskriminacije, smatra da nigde niko nema veća prava u oblasti i manjina i obrazovanju i u zapošljavanju i u svemu nego što to Srbija ima. U Srbiji su ravnopravni. Šest jezika je u upotrebi ravnopravno. Meni lično ovde ništa ne smeta kada moje kolege Albanci, možete da pričate na albanskom i to je dobro, pričajte, zašto da ne. Ovde koji ne znaju imaju slušalice. Ja sam imao tu sreću da završim srednju školu Ali Keljmendi učiteljsku u Peći na albanskom jeziku, jeziku, na albanskom jeziku sam završio srednju školu. Nije bilo nikakve diskriminacije.Imali smo i gimnaziju i učiteljsku školu i srednju ekonomsku školu i školu učenika u privredi i višu komercijalnu školu na albanskom jeziku.

Ne treba da se ustručavate, uvek govorite na svom jeziku. Znate, kako kada vi govorite na albanskom jeziku, to je za mene isto kao kada slušam ovde naše Srbe iz Krajine ili iz ne znam odakle koji govore jednim svojim akcentom. Meni je to simpatično.

Imamo to sve što se tiče toga u Ustavu, imamo rešeno. Znači sve što je u okviru Ustava, sve što je Ustav Srbije dozvolio, to podržavam kao narodni poslanik i to podržava i naš predsednik Aleksandar Vučić.Svi smo ovde dobrodošli, svi imamo pravo da se obratimo građanima Srbije na svom jeziku i da iznesemo svoje mišljenje. Ja se zahvaljujem. Glasaću i podržaću sve ovo što je Vlada predložila. Hvala vam. Zahvaljujem.Pozdravljam ministra Ružića i narodnog poslanika Marijana Rističevića koji nam se upravo pridružio u sali. Čujete sve gospodine Rističeviću. Nedostajali ste nam. Dobrodošli nazad i čestitke na još jednoj važnoj pobedi.Pravo na repliku narodni poslanik Šaip Kamberi.

Primedbe koje mi iznosimo, na žalost do sada nisu naišle na odjek s druge strane i ne može biti kriterijum moja sloboda govora na mom jeziku, odnosno uopšte moja sloboda govora ovde kriterijum za demokratiju. Hvala. Hvala vama, gospodine Kamberi.Pošto gospodin Kamberi nije koristio pravo na repliku, po amandmanu gospodine Kariću, izvolite. Normalno, ja sam rukovodeći se time da je dragi moj kolega Šaip Kamberi pre neki dan rekao u Skupštini da je jezik osnovno pravo svakog građanina i svake nacije i da se tim jezikom, ja sam vodeći se time dragi kolega, rekao da možete i da je to jedno veliko pravo, a i zadovoljstvo je u mnogonacionalnoj Srbiji čuti nekoliko jezika svojih sunarodnika, ništa drugo. Pozdravljam vas. Hvala svima.Preostalo vreme za raspravu poslaničke grupe 94 minuta, a naredni prijavljeni, narodni poslanik Mladen Bošković. Imate reč.

javljam se po amandmanu Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.U članu 3. kojim se menja član 40. i 50. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje dodaje se stav 2. koji glasi – u stavu 6. reči – 2020. godine, zamenjuje se rečima – 2021. godine. To bih obrazložio.U

sa kojim zasnivaju radni odnos, ako je društvo kao poslodavac je novoosnovano društvo koje obavlja inovacionu delatnost.Kako oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje može da ostvari poslodavac koji je osnovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, predlaže se produženje perioda primene olakšice za poslodavce koji su osnovani zaključno sa 31. decembrom 2021. godine. Što znači da se produžavaju olakšice za još jednu godinu.Pored ovog predloga zakona i amandmana na isti, sve ostale predloge zakona koje smo razmatrali na 7. sednici Drugog redovnog zasedanja, a njih je ukupno 17, svi su odlični i sve treba usvojiti u danu za glasanje, kao i predloge kandidata za člana Fiskalnog saveta, liste kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije i Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.Čestitam na odličnoj oceni kreditnog rejtinga Republike Srbije na nivou BB plus, koji je objavila Agencija „Standard i Purs“ 14. decembra ove godine i time smo zadržali stabilne izglede za njegovo dalje povećanje.Sve

Agencija je navela da je Republika Srbija dobre osnove za održiv privredni rast i da je ušla u krizu sa pandemijom spremna i sa stabilnim javnim finansijama.Takođe, moram da se osvrnem i na postavljanje kamena temeljca, nove investicije u našoj zemlji u Inđiji i to u sred trećeg talasa pandemije, kada nam je najteže i kada se borimo za svaki život naših građana. To je investicija od 382 miliona evra i to je najveća japanska investicija u našoj zemlji. To su ogromni podsticaji za razvoj srpske ekonomije, a što je još važnije stvaramo uslove za još investitora iz Japana. Ovde će raditi oko 560 radnika i ova investicija donosi sa sobom novu tehnologiju.Ali, ne mogu, a da se ne osvrnem na tzv. opoziciju Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića zato što svi oni zajedno da imaju 3% podrške birača, a možda nemaju ni toliko. Zato se trude da budu opet na vlasti i da rade ono što najbolje znaju, a to je da pljačkaju Srbiju i njene građane. Malo je gospodinu Vuku Jeremiću dok je bio na vlasti i kobajagi obavljao funkciju ministra inostranih poslova, a zapravo je samo svojim činjenjem ili ne činjenjem toliku štetu naneo na spoljno političkom položaju Republike Srbije. Njemu to nije problem, jer on sa istinom i činjenicama nema problem, jer za njega, kao i ostale spomenute, nisu istina i činjenice napredak Srbije na svim poljima, već se upravo oni bave samo lažima, uvredama i pretnjama koje svakodnevno i uporno ponavljaju kako prema predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, tako i prema članovima SNS, pa i iz opštine iz koje ja dolazim.Poštovani građani Republike Srbije oni neće uspeti u tome, pobediće Srbija. Na kraju, moram da kažem da ću podržati sve predloge zakona u danu za glasanje, što pozivam i svoje kolege da učine.Živeo Negotin, živela Srbija. Zahvaljujem.

koji kao rezultat ima zbrinjavanje i lečenje svake građanke i građanina Republike Srbije kojima je ta pomoć bila potrebna. Katastrofičan scenario jednog dela našeg društva, dela takozvane opozicije i malog broja onih ljudi koji im veruju nije se ostvario. Naš zdravstveni sistem funkcioniše kao jedan od najboljih u Evropi. Dokaze za to imamo svakodnevno.Dolazim iz sredine koja je na vreme stvorila uslove da se sa ovom pandemijom bori na najbolji mogući način. Lokalna samouprava u Leskovcu, na čelu sa gradonačelnikom dr Goranom Cvetanovićem, učinili su sve da dođe do rekonstrukcije Opšte bolnice u Leskovcu, projekat vredan 21 milion evra. Inicijativa je došla pre pandemije i bila je meta kritike dela opozicije. Nerazumevanje za važnost projekta koji započinje i završava lokalna samouprava grada Leskovca, naravno, uz svesrdnu podršku Vlade Republike Srbije je nešto sa čim se susrećemo svakodnevno. ogromna većina građanki i građana Leskovca ima veliko poverenje u vršenje vlasti SNS na lokalu, kao i na republičkom nivou.Koliko je značajno pravovremeno reagovanje i efikasnost zdravstvenog sistema, to su najbolje zaključili oni koji su kritikovali, jer tek sada vide značaj organizovanog sistema. Zdravstveni radnici su kroz višestruka povećanja zarada dobili dodatni motiv da nastave da ulažu nadljudske napore da se pobedi ova teška pandemija i hvala im na tome.Sa druge strane, privreda u Leskovcu je i dalje u usponu. Imali smo jednu vrstu paradoksa, da kad je svugde u svetu očekivano smanjenje broja radnika u Leskovcu je broj zaposlenih porastao. Velika zasluga za ovo ide Vladi Republike Srbije i, naravno, predsedniku Aleksandru Vučiću, koji su pravovremeno, efikasnim i optimalnim merama značajno pomogli privredu Leskovca i uverili privrednike, kako domaće, tako i strane, da posluju u visoko organizovanoj državi sa izuzetno povoljnim ambijentom koji brine o onima koji donose dohodak i plaćaju poreze.Danas sa ponosom ističem da je neslavna stopa nezaposlenosti, o čemu je govorio i moj kolega gospodin Dragomir Karić, od skoro 25% za ovih osam godina smanjena u Leskovcu na 13%. Svakog jutra, kao u zlatno doba našeg grada kada je Leskovac smatran srpskim Mančesterom, na desetine hiljada Leskovčana se uputi ka industrijskim zonama u neku od fabrika „Džinsi“, „Juru“, „Falki“, „Autu stop“, „Rutek“, „Kniting“, „Leskobeg“, „Sterastil“, „Aptiv“ i mnoge druge. Otvaranje novih radnih mesta je povećalo kupovnu moć građana, što su prepoznali trgovinski lanci poput „Lidla“, „Rode“, „Kapitol parka“, „Ideje“, „Maksija“, koji su danas svim Leskovčanima dostupni.Zahvaljujući jasnoj i doslednoj politici Vlade i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, privatni sektor i privlačenje stranih investitora je u poslednjih nekoliko godina u procvatu. Podsetiću vas da je Leskovac prvi grad u Srbiji koji je četvrti put zaredom dobio BFC sertifikat za grad sa povoljnim poslovnim okruženjem, sa procenom ispunjenosti od 96,33%. To u stvarnosti znači da grad sa takvim standardima ima tri puta više direktnih stranih investicija od ostalih opština koje to nemaju.Nastavak preduzetih mera podrški privredi, koje imaju za cilj i povećanje likvidnosti privrednih subjekata za ublažavanje posledica nastalih pandemijom Kovid – 19 je jedna od izuzetno važnih mera. Uredbom o utvrđivanju garantne šeme, između ostalog, kao mera podrške omogućeno je bankama da od 31. decembra 2020. godine odobre do dve milijarde evra povoljnih kredita u privredi.Imajući u vidu neizvesnosti sa kojima se susrećemo u 2021. godini, produženje važenja ovih mera za još šest meseci je dodatni mehanizam koji će pomoći našoj privredi da iz ove pandemije izađe sa što manje posledica po proizvodnju i, naravno, sa sačuvanim radnim mestima.Predsednik Republike Aleksandar Vučić je najavio da će Republika Srbija biti među prvima koja će obezbediti vakcinu za svoje građane. Očekujemo da u 2021. godini mi budemo privreda koja će rastom biti ispred mnogih evropskih zemalja.

Naravno, ključni je završetak Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu, projekat vredan 22,4 miliona evra, a od toga sam prečistač vredi 10,2 miliona evra. To su bespovratna sredstva radi se proširenje kanalizacione mreže u 16 mesta koje gravitiraju oko samog centralnog postrojenja i to je kanalizaciona mreža u dužini od 80km. To finansira holandska Vlada. Bespovratna sredstva takođe. Naravno, i kolektor

grad Leskovac, naravno uz podršku Vlade Republike Srbije, obnovio je putnu infrastrukturu. Sa 750 miliona dinara obnovljena je vodna infrastruktura i kanalizaciona mreža sa 45 miliona dinara. Ovo su bili višedecenijski probleme koje je trpeo grad Leskovac, a koji se sada u poslednjih osam godina rešavaju.Na kraju, ponovio bih da su smanjenje stope nezaposlenosti sa 25 na ispod 13%, poslovni ambijent koji je kreiran u saradnji sa Vladom Srbije i predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, pomoći koju je Vlada već obezbeđivala za privredne subjekte, kao i produženja važenja ove garantske šeme, garant su daljeg bržeg razvoja grada Leskovca. Razvoja koji je konačno pokrenut 2012. godine i koji najveći oponenti i destruktivci zaostatka tzv. opozicije neće moći da zaustave.Naravno, politika prosperiteta i boljeg života, politika sigurnosti je trajno opredeljenje građana Srbije, koji to jasno pokazuju na izborima i svoje apsolutno poverenje daju Aleksandru Vučiću i SNS. Hvala. Hvala, gospodine Bogatinoviću, i sve čestitke na najnovijim uspesima u Leskovcu.Pošto smo završili raspravu o amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.Prelazimo na Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za Javni medijski servis.Primili servis.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Katarina Rakić, Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Primili Bajrami.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakića.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, postoji jedna izreka koja kaže: „Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa“. Zdravlje je najlepše odelo koje samo mi kad obolimo, mi koji smo oboleli možemo da vidimo.Želim da zahvalim svima koji su me podržavali ovih 40 i nešto dana, posebno lekarskoj medicinskoj ekipi iz bolnice Zemun. Zahvaljujući njima, ja sam danas među vama. Zahvaljujući maskama, sa nama je i kolega Matić.Niko ko je sedeo pored mene i ko se družio sa mnom nije oboleo od korone. Kinezi su sabili koronu i razbili sa tri stvari, maskama, bez kontakta i disciplinom. Naš narod nema disciplinu i otuda mere. Otuda zameram narodnim poslanicima koji zameraju na merama koje sprovodi Krizni štab i preporučuje zato što treba da znaju da mi imamo manjak discipline. Zbog manjka discipline imamo mere koje su često rigorozne. Da svi nosimo maske i da se svi ponašamo prema osobama koje idu prema nama, kao da će nas one udariti, nama ne bi trebale tako rigorozne mere. Nedisciplina je ono što kvari naš divan narod.Da se vratimo medijima. Mediji u Srbiji su slobodni. Šta znači sloboda medija? Sloboda medija je da se mi kao vlast, ni na koji način ne mešamo u uređivačku politiku medija koji emituju ili reemituju program sem ukoliko to ne prouzrokuje ukoliko to ne prouzrokuje nacionalnu mržnju, rasnu mržnju itd. To je zakonom jasno definisano. Znači, niko od nas ne želi da se meša na ovaj ili onaj način u uređivačku politiku bilo kog medija.Šta znači osloboditi neki medij, kad to govore političari? To znači, u stvari, zauzeti ga, i njegove informacije, ili dezinformacije prilagoditi svojoj političkoj opciji. Dame i gospodo, ne želeći da se mešam u uređivačku politiku tajkunskih medija, a moram radi gledalaca da nabrojim da su te "N1", "Nova", "Cinemania", da postoji 30 njihovih kanala, što zabavnih, što sportskih, što političkih, to su tzv. prekogranični kanali. Šta znače prekogranični kanali? To su kanali koji reemituju program iz inostranstva i u Srbiji ne plaćaju ništa.Zamislite da imate dve obućarske radnje koje vrše usluge u Beogradu. Jedna je registrovana u Beogradu i plaća sve poreze i doprinose. Druga pored nje vrši te iste usluge, ali je fiktivno registrovana u Luksemburgu, i na sve, ne plaća nikakve poreze i doprinose. Jedino što se brani time i kaže – evo, mi smo registrovani u Luksemburgu, jeste da tamo ne obavljamo delatnost, ovde obavljamo, ovde ne plaćamo ništa, a tamo ne plaćamo ništa jer tamo ne radimo ništa, tamo smo samo registrovani.Dakle, mediji koji su registrovani u Luksemburgu, REM-u, SOKOJ-u, ne plaćaju ništa. Ti mediji ne mogu da budu tuženi kad se svojom uređivačkom politikom ogreše. Da se odmah razumemo, nemam ništa protiv da emituju šta god žele, ali moraju da se registruju.Mediji koji prave program u Beogradu, moraju da budu registrovani u Beogradu, a mediji koji reemituju program koji se emituje negde u inostranstvu kao "Rai Uno" "Rai Due", itd. Dakale, to su klasični prekogranični mediji koji ovde program reemituju koji se negde napolju emituje za širu javnost, odnosno za gledaoce, recimo kanali Crne Gore, BiH, to su klasični prekogranični mediji.Mi imamo medijsku mafiju. Imamo udruženi medijski kriminal u ovoj grup medija. Imamo 30 lažnih prekograničnih kanala, i kad vam kažem, da recimo, "N1" televizija nema PIB,

"N1" televizija, kad osnujete novo pravno lice, mora takođe da ima PIB.Ne možete da imate pravno lice bez PIB-a. Oni koriste tuđi PIB i to je već jedan poreski prekršaj. Oni su zbir privrednih, ne samo medijskih, neka emituju informacije kakve žele, ali da se registruju u Beogradu, oni su zbir povreda Zakona o elektronskim medijima, Zakona o potvrđivanju Konvencije o prekograničnim kanalima, koji kaže da je reemitovanje istovremeno preuzimanje programa spolja, koji se napolju emituje, bez emitovanja nema reemitovanja, bez ikakog prekrajanja, ometanja itd.Oni itd.Oni ubacuju gomilu reklama, uzimaju gomilu novca, REM koji treba to da uradi je slep i nem da uredi to, jer REM ima ovlašćenja, da naloži operatoru, a to je u ovom slučaju SBB, iz Junajted medije, svi su oni Junajted medija, Junajted grupa, svi su oni registrovani u Švajcarskoj, Holandiji itd, samo da bi izbegli obaveze prema ovoj državi. Ogroman novac se se izdržava od naknada koje plaćaju domaći kanali, kao onaj … Ovi prekgranični ne plaćaju ništa. Belog dinara ne plaćaju, ni za autorska prava, ni za šta ne plaćaju. Pri tome, reemituju, tome, reemituju, navodno, reklame koje se ne emituju u Luksenburgu. To je to prekrajanje. Nigde oni nemaju svoj izvorni program. Ja kada postavim to pitanje dobijem odgovor, verovali ili ne, pitam REM, a dobijem odgovor od Junajted medije, dobijem odgovor od koze da nije jela kupus. Takve odgovore sam dobijao, a iz Luksenburga dobijem odgovor da jesu tamo fiktivno registrovani, ali tamo ne emituju program.Nema reemitovanja bez emitovanja. To je jedan veliki prekršaj. Nema ih u APR. Nema ih u poreskim. Nemaju PIB. Kako oni mogu da plaćaju bilo šta? Kako mogu da naplaćuju reklame? Kako naplaćuju svoje usluge ako nemaju PIB?Još nešto da vam kažem, od pretplate koju plaćaju građani, dakle mala je razlika između "Telekoma" i SBB. jedni i drugi se izdržavaju javnim novcem, od pretplate, samo u "Telekomu" imate učešće državnog kapitala, ali i jedni i drugi se održavaju i izdržavaju od pretplate koju plaćaju građani Republike Srbije. Na ovaj ili onaj način, to je javni novac. Oni ispumpavaju te pare i idu u gubitke, tako što plaćaju reemitovanje u Luksenburg, iako se tamo ne emituje nikakav program.Znači, da bi se reemitovao, on se odavde emituje i oni plaćaju emitovanje programa u Luksenburgu koji se tamo ne emituju. Te plaćanje fiktivnih usluga, te težak poreski prekršaj. Niz prekršaja su napravili elektronskih medija. Zakon o oglašavanju kaže da prekogranični kanali ne mogu da emituju domaće reklame, ukoliko se te reklame ne emituju u zemlji odakle se emituje taj program, pa se ovde reemituje.Recite mi kakve veze ima Luksenburg,

Naravno da ne idu, a navodno se ovde reemituju. Uzimanjem reklamnog tržišta oni ugrožavaju domaće medije koje koje plaćaju sve poreze. To je jedan prekršaj, drugi prekršaj, a sad su ušli u treći.Da li neko prati ove druge kanale, koji su nekada bili normalni, prekogranični, izuzimajući ono "Raj Uno", "CNN", itd, pogledajte "Fox". "Discovery" i druge kanale, da li ste primetili da u njima ima ima domaćih reklama? Ko to prati zna. Ja sam gledao u jednom filmu imaju 1.000 sekundi za dva sata, 1.000 sekundi reklama. Da li hoćete da mi kažete da su te srpske reklame deo izvornog programa u Americi? Naravno da nisu. Na takav način se krade novac. Na takav način se izbegavaju poreske obaveze. Mi pri tome posmatramo REM koji je nem.Znači, u REM ne možeš, kao u svetu kravu. Tamo je neki gospodin Todorević i neka gospođa Rajka, su takve nesuvisle odgovore meni slali da to nema veze sa zdravim mozgom. Recimo, napišu mi ovako: "Jeste, program se pravi u Beogradu, pa se šalje kablom u Luksenburg, iz Luksemburga u Sloveniju, iz Slovenije dolazi u Srbiju, i to se smatra reemitovanjem." Zakon kaže da je reemitovanje istovremeno preuzimanje programa, izvornog programa spolja bez prekrajanja, ometanja, itd.Medijska mafija krade ogroman novac. Ako 1.000 sekundi u jednom filmu, da uzmete samo reklame su jako skupe, da uzmete po 10 evra, to je 10.000 u jednom filmu za dva sata, puta 30 dana, to je 300.000, puta na jednom kanalu, puta 12 meseci, 3.600.000 na jednom filmu, a ide više filmova u toku dana. Pljačka koju oni vrše sad kroz reklamni prostor, ubacivajući reklame, a to bez SBB, Junajted medije i ovih tajkunskih medija ne može da ide, ne može da ubace reklame niko drugi nego oni. Dakle, u izvorni program prekroje, ubace reklame i to naplate.Ko je na gubitku? Na gubitku su mediji koji izdržavaju REM, 307 miliona imaju za plate. Sve to uplate domaći kanali. Što se domaći kanali ne bune? Što se RTS ne buni? Ne bune se zato što bi ih SBB prebacio na 155, 355. mesto u kablu. Zato moraju da ćute. I zato, iako trpe štetu, ćute.Ja tvrdim da taj reklamni prostor koji kradu od domaćih medija vredi više od 50 miliona evra godišnje i pri tome ispumpavaju pretplatu. Tim novcem oni finansiraju ne samo rušenje Vlade Republike Srbije, s tim novcem će finansirati i rušenje ove države. Oni će se udružiti sa ovima, znači, oni koji su nas potkradali su i vlasnici tih tajkunskih medija, koji su nas iznutra potkradali deset godina, sad će se udružiti oni koji su nas 10 godina spolja ugrožavali, ujediniće se sa ovim i ovi medijski tajkuni će ovim novcem i svojim medijima pokušati naredne godine da kroz beogradske izbore, zapamtite, pokušaju da sruše ne vlast već da sruše državu Srbiju.Ja mislim da je vreme da Ministarstvo finansija i Poreska uprava detaljno pročešlja ovo o čemu sam govorio, da vide da li ima poreskih prekršaja, da li ima organizovanog kriminala, ali nikako ne treba da utičemo na njihovu uređivačku politiku, jer sloboda medija podrazumeva da oni mogu slobodno da emituju informacije koje žele. Ali, pri tome, moraju da budu registrovani ovde ili da takav isti program koji ovde reemituju emituju u Luksemburgu.Dosta su nas lagali, dosta su nas varali. To je ogromna šteta koju trpimo. Sada su prešli, reklame idu i na Sinestar, i ne znam koje sve kanale, proverite. To je prekrajanje izvornih kanala. To je jedan veliki kriminal.Neka su mediji slobodni, ali nemaju pravo da vrše privredne i poreske prekršaje jer tako oštećuju budžet Republike Srbije i što je još gore – na takav način oštećuju domaće medije koje finansiraju Regulatorno telo za elektronske medije. Hvala. Hvala vam, gospodine Rističeviću.Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.

obezbeđujemo nezavisnost u radu javnih servisa.Sve ovo što je rekao moj kolega Marijan Rističević, što se tiče nekakve izmišljene televizije N1, Šolaka i Đilasa, potpuno se slažem sa njim, ne verujem da se oni baš nešto raduju što je kolega Marijan Rističević danas ponovo sa nama i što je spreman da nastavi svoj rad u Narodnoj skupštini. Jer, znate,

Tako da, u sve u svemu, u toj slobodni govora nezavisnosti javnog servisa, Srbija, mogu da kažem da je daleko ispred mnogih zemalja u regionu.Mi možemo da se slažemo ili ne slažemo sa politikom koju vodi javni servis. Naravno, oni imaju pravo da kritikuju i narodne poslanike, da iznose svoja gledišta, viđenja, na određenu problematiku, a i mi, narodni poslanici, imamo pravo da odgovorimo i da kažemo u čemu se ne slažemo sa našim javnim servisom, da iznesemo neka svoja viđenja, neke svoje ocene itd.Svima je poznato da je danas epidemija kovida i da, osim života koji su ugroženi naših građana, država Srbija, na čelu sa njenim predsednikom Aleksandrom Vučićem, ulaže zaista velike napore prvo da sačuva javno zdravlje našeg stanovništva i živote naših građana. Ulaže takođe velike napore da održi nivo privredne aktivnosti koje su na teritoriji Republike Srbije i da održi životni standard naših građana na onom istom nivou kakav je bio pre izbijanja pandemije, kao što znamo, upravo smo izglasali budžet, neka povećanja plata, pre svega za zdravstvene radnike, kasnije i za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, nešto i za državnu upravu, čemu se naravno protivio Fiskalni savet.Čini mi se da neki smatraju da to sve nije dovoljno i da bi trebalo još više nekim granama ili delatnostima da se da, da bi oni mogli da nastave da rade.

i vrši pritisak ne na Vladu ali stvara jednu lažnu sliku o tome šta je sve urađeno za sve grane privrede, tako da smo imali, mislim da je bilo prekjuče, jednu emisiju koja je baš govorila i o krizi koja je u oblasti usluga, i o krizi koja je u oblasti ugostiteljstva, i o krizi koja je u oblasti turizma. Ja moram da postavim pitanje – a u kojoj to grani nije kriza? U kojoj to danas grani delatnosti nije kriza?Svi bi mahom, masovno, da ne plate porez na dohodak. To je prvi uslov koji ćete da čujete. Evo, metaforički, da pristanem, ali onda moram da postavim ja drugo pitanje – a odakle ćemo da obezbedimo sredstva za zdravstvenu zaštitu i očuvanje života i zdravlja naših građana ako ne iz poreza? Ali, to niko u RTS-u nije hteo da komentariše.Druga stvar, zašto kažem metaforički ako imate da platite porez na dohodak, znači da ste nešto zaradili, znači da niste poslovali sa gubitkom i da jedan deo zarade trebate kao i svi ostali da uplatite državi, kao i svi ostali. Takođe, nije bilo reakcije nikoga od novinara, voditelja, urednika, ne interesuje me. Bilo je bitno da se tobože predstavi kako država o njima ne vodi računa i kako je ta pomoć koja je data od strane države, a data je od onih ljudi koji plaćaju porez, nije dovoljna.Ljudi, kriza je, zdravstvena kriza, ekonomska kriza. Pa, ne možete da zarađujete koliko ste zarađivali pre vremena izbijanja krize. Pa, strpite se malo. Proći će ovo. Pa, moći ćete ponovo da zarađujete. Ali, nemojte da pretite i nemojte da govorite kako ništa nije učinjeno za vas. Nije korektno.Evo, ja ću jedan primer da dam kako se ponašaju korektno ljudi, ne verujem da bi čak pristao da da bilo kakav intervju, bilo kojoj novinarskoj kući. Goša, ne iz Smederevske Palanke, nego iz Simićeve, ima blizu 200 radnika. Proizvodni program – 95% izvozni, porudžbine pale na 15% nego iz vremena krize. Vlasnik ne otpušta radnike, već zadužuje svoje preduzeće da sačuva te radnike i ta radna mesta za vreme kada prođe kriza. On plaća poreze, koristi i ove povlastice, ali plaća poreze.Bavi se proizvodnjom, to su čitavi sistemi i procesi, gleda da sačuva i svoje radnike i svoju firmu. Naslušao sam se mnogih priča, 485 hiljada nerealizovanih turističkih putovanja zaključenih do marta meseca 2020. godine. Pa čekajte, da li Srbija ima sedam, osam miliona stanovnika ili 25 miliona stanovnika? Sada mene interesuje - koliko je zaista po Zakonu o deviznom poslovanju uplaćeno inopartnerima? Hajde i to da proverimo. Te podatke ima Narodna banka. Hajde tu da vidimo o čemu se radi. Da li je to zaista toliko? Da li je zaista u skladu sa deviznim poslovanjem taj novac prebačen inopartnerima ili je nošen u kešu? Ako je nošen u kešu, tog mangupa odmah u zatvor, jer je obračunao porez svom klijentu, naplatio taj porez, uzeo novac, odneo u inostranstvo i nije evidentirao porez i on očekuje od te iste države, koju vara, novac da preživi, jelte, dok traje krza. Ne možeš da varaš državu i da očekuješ pomoć od nje. To nije normalno.Da li je nekome danas zabranjena delatnost? Nije. Dobro, prihvatam da turističke organizacije zaista imaju velikih poteškoća i onima koji rade u skladu sa zakonom zaista treba da se pomogne koliko je god to u moći države, ali nećemo prevarantima.Da je zabranjeno ugostiteljima da rade? Nije. Samo im je malo, u poslednjih dve nedelje, skraćeno vreme. Oni to predstavljaju, kao da ne rade ništa, na našem javnom servisu, kao da nemaju nikakav posao, nikakav promet, kao da samo plaćaju radnike, pa traže da ne plate porez na dobit ili dohodak. Ako nisi ništa radio, kakav to onda porez treba da platiš, nisi ništa zaradio? Onda bi svako ko ima teškoće u funkcionisanju, u obavljanju svoje delatnosti, a imaju je svi, verujte mi, od poljoprivrednih proizvođača, industrije, saobraćaja, pa evo ograničen je broj mesta u javnom prevozu, pa znači sada svi koji se bave javnim prevozom zato što imaju prepolovljen broj putnika da bi zaštitili naše građane treba da traže - država da mi nadoknadi onu drugu polovinu. Ne ide to tako. Država pomaže koliko može.Nije tu ministar, ali voleo bih da mi kaže kada bude ušao u salu, kada se radila kontrola primene fiskalnih kasa, u kojoj delatnosti je najviše bilo nepravilnosti? Neka ministar kaže da ne kažem ja ili ću možda da ispadnem subjektivan.Kladim se da oni koji su najglasniji sada da mere koje sprovodi Vlada Republike Srbije nisu dovoljni da oni ne mogu da rade pod takvim uslovima, kladim se u šta god hoćete da su bili najveći prekršioci Zakona o fiskalnim kasama, pa eto nezavisnosti javnom servisu. Ne mogu da kažu da im nisu obezbeđena sredstva, ne može da im se kaže da ne mogu da rade šta god hoće, da prenose kako god hoće, da kritikuju koliko god hoće, ali isto tako neka novinari, urednici, voditelji, šta god, krenu na neku temu, ako ne znaju detalje te teme ili namerno neće da ih govore, neka očekuju odgovor onda ovde u Narodnoj skupštini. Hvala vam, gospodine Arsiću.Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Hvala, potpredsedniče.Hvala vam na onoj lepoj najavi od pre par trenutaka kada ste sumirali utiske sa jučerašnje sednice Odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Hvala vam što ste mi pružili priliku da se nadovežem na vašu priču, a ja ću pokušati ukratko da je sažmem i radi ljudi koji su ovde u ovoj sali i radi građana Republike Srbije.Naime, Srbije.Naime, poštovane kolege, uvaženi građani Srbije, uvaženi ministre Ružiću, ako bi ako bi pokušali da utvrdimo, uvaženi ministre, koji je od nas dvojice veći u centimetrima ili teži u kilogramima, morali bismo prosto da stanemo na vagu ili da stanemo jedan pored drugoga. Naravno, to ne govori ništa o kvalitetu ličnosti, niti znači išta drugo do li poređenje koje je vezano za to, za te veličine same od sebe.Zašto sebe.Zašto vam ovo govorim? Da bi napravili poređenje u radu bilo koje Vlade, pa i ove vaše, i da bismo znali kako radite, morali bi da je poredimo sa nekim drugim vladama. Već dugo vremena mi rad vaše Vlade i predsednika države poredimo sa nekim ranijim vladama iz novije srpske istorije. Mislim da to nije adekvatno. Kako vreme odmiče, sve više sam mišljenja da je to možda pomalo i uvredljivo za današnje institucije Republike Srbije. Nije adekvatno porediti rezultate rada ove Vlade i ovog predsednika sa rezultatima i radom nekih ranijih vlada i nekih ranijih predsednika iz moderne srpske istorije, a pogotovo nije adekvatno porediti rad sa vladama u periodu od 2000. do 2012. godine.Mislim godine.Mislim da rad srpske Vlade i srpskog predsednika u ovom momentu treba sve više početi porediti sa radom ozbiljnih evropskih vlada i razvijenih evropskih demokratija. Treba napraviti jedno poređenje u radu Vlade sa evropskim vladama iza kojih stoje ozbiljne ekonomije i samim tim ozbiljno ubiranje javnih prihoda o kojima, između ostalog, danas i govorimo.Te i takve vlade, te i takve prihode koriste za razvijanje sopstvene države, poboljšanje standarda sopstvenih građana, ali te i takve vlade javne prihode i budžetska javne prihode i budžetska sredstva koriste i za pomoć svojim sunarodnicima koji žive van matičnih zemalja. Mislim da Vladu Srbije i predsednika Srbije uveliko treba početi porediti sa sa vladama i predsednicima ozbiljnih zemalja unutar EU, a ne sa vladama iz nekog prethodnog perioda u Srbiji. Više ta poređenja nisu ni adekvatna. ni adekvatna. Možda bismo mogli napraviti poređenje sa našim severnim susedom koji taj posao dosta dobro radi, ali i sa nekim drugim unutar EU.Ponekad je dobro napraviti poređenje i sa samim sobom, da vidite šta je to što radite danas i da li ima napretka u odnosu na ono što ste radili ranije. Pošto danas govorimo i o javnim prihodima, između ostalog, porezu, samo ću vas podsetiti.

ako to poredimo sa periodom od prošle godine, istim tim periodom, shvatićemo da je to 81,5 milijarda više nego za isti period prošle godine. Ako li govorimo pak o indeksu naplate, on je ranije bio 99,2%, a danas je negde na 109,2%.E tu, upravo, poštovani potpredsedniče Orliću, dolazimo do one teme o kojoj ste vi malopre počeli, a o kojoj ću ja sada nastaviti. Izuzetno vam se zahvaljujem na tom vašem državotvornom osećaju, da govorite u ovome uvaženom domu o tome iako su mediji u Srbiji, čini mi se, to uveliko prećutali. To ne znači da ćemo i ja i vi gospodine Orliću, o tome ćutati i da nećemo obavestiti javnost u Srbiji.Izuzetno sam vam zahvalan što ste juče i prisustvovali sednici Odbora i time ukazali poštovanje našim sunarodnicima koji su juče bili, pa ne mogu reći gosti, nego ljudi u svojoj kući i prisustvovali su sednici Odbora za dijasporu i Srbe u regionu. A zašto poredim prihode sa ovim? Pa, upravo ovi prihodi o kojima sam malopre govorio su osnov za sve ono što radi srpska Vlada i srpski predsednik, kada da su naši sunarodnici u okruženju u pitanju.Ako imate ovakve prihode, ako imate odgovornu politiku, pre svega fiskalnu, onda ste u mogućnosti da pomognete našim sunarodnicima u okruženju. Ako bi o toj pomoći govorili mi ovde u ovom uvaženom domu, možda bi neko mogao da kaže, pre svega neko zlonameran, da je to subjektivno, da je to subjektivni osećaj i da možda ne odgovara nekom objektivnom stanju.Međutim, juče je bilo zadovoljstvo slušati upravo one na koje se ta pomoć odnosi i to je bilo jedino što je sigurno objektivno i sigurno tačno. Juče je

po sata zato što smo imali šta da kažemo jedni drugima, ljudi koji nemaju šta da kažu jedni drugima ne sede dva To je samo u slučaju ako su to prijatelji kojima je i pomalo teško da se rastanu.Juče smo svi mi članovi odbora, potpredsednik Skupštine, a i naši prijatelji iz Crne Gore, iz Republike Srpske, iz Hrvatske, lideri Srba, imali jedan prijatan i dugačak razgovor. Reći će, predstavljajući šta radi

bolja je nego ikada do sada, a doprinos Srbije u očuvanju Republike Srpske je nemerljiv“. Zasluga je to, odlična je saradnja predsednika Aleksandra Vučića sa institucijama Republike Srpske. Preneće ovo svi važni državni i privatni mediji u Republici Srpskoj, jeste li nešto čuli o ovome u medijima u Republici Srbiji? Niste. Ali, mi smo ti koji ćemo danas da govorimo o tome i otkrivamo istinu koja je objektivna, koji utvrđuju oni na koga se ona u stvari i odnosi.Međutim, da vam budem iskren, pored svega što smo čuli, a čuli smo dosta toga i o konkretnim projektima o kojima je takođe govorio gospodin Cicović, o kojima ja danas i neću govoriti, a tiču se aerodroma u Trebinju, vodovoda u selu Bajci, pa dalje preko izgradnje Sabornog hrama u Mostaru i puta Foča – Gacko i sve do vrtića i škola u Banjaluci i „Junko“ fabrike u Drvaru. Ja o konkretnim projektima neću puno danas da govorim, to je više i bolje radio od mene juče gospodin Mlađan Cicović.Međutim, jedan najupečatljiviji detalj koji sam juče poneo sa sednice odbora, a verovatno ću ga poneti kao jedan od najupečatljivijih detalja iz mandata ovog skupštinskog Saziva, kada je govoreći o teškom položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, direktor „Srpske kuće“ Emilo Labudović iz Podgorice, govorio i o izgradnji „Srpske kuće“ i o pomoći od 3,7 miliona evra koju je uputila Srbija.Rekao je jednu veliku stvar, tačno ovako: „Niko za srpski narod u Crnoj Gori od vremena kralja Aleksandra pa na ovamo nije učinio koliko je to učinio današnji predsednik

Kada takve jedne reči kaže neko koga se ta pomoć direktno tiče, jer je današnji predsednik Srbije i predsednik SNS, to je to je verovatno najvažniji utisak koji ću ponuditi sa jučerašnjeg dana, a možda, videćemo šta će vreme doneti i najupečatljiviji trenutak u ovom mandatu.Danas,

zatražili su da RTS i MTL, kao ćerka firma „Telekoma Srbije“ ostvari bolju saradnju sa njima.Ja ću danas iskoristiti ovaj trenutak i ovu skupštinsku govornicu skupštinsku govornicu da RTS i „Telekom Srbije“, čija ćerka firma MTL posluju u Crnoj Gori, zamolim da što je moguće više izađu u susret zahtevima i molbama naše zajednice koja živi u Crnoj Gori i da daju sve od sebe kako bi bili i dali doprinos njihovom boljem položaju.Nadam se da će ovo čuti čelnici RTS i čelnici Telekoma Srbije.Puno je stvari o kojima smo juče govorili. Nadam se da će i mediji malo tu stvar u Srbiji bolje da proprate, barem onoliko koliko je prate mediji u Podgorici i mediji u Banjaluci.Ja sam napravio nekoliko poređenja. Na osnovu ovog rečenog, ostavljam građanima Srbije da sami naprave poređenja u onome što radi i ova Vlada i ovaj predsednik i ovaj parlament na kraju krajeva u odnosu na neke druge parlamente i Vlade, a možda najbolje u odnosu na evropske parlamente, Vlade i predsednike, da naprave poređenje a odluku će lako doneti. Hvala.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, gospodine Dačiću, svakako da je dobro što je Vlada odbila ovaj amandman jer predloženo rešenje Vlade Republike Srbije da se u 2021. godini jedinstveni medijski servisi finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise, koje bi se naplaćivale preko računa za utvrđenu električnu energiju je prava stvar. Zašto? Zato što obezbeđuje visoki stepen naplate takse, jer sa tim smo imali u prošlosti malo problema.Predlaže se da se taksa uveća, kako smo videli, za 44 dinara, tako da ona bude 299 dinara, umesto 255. Višestruki su razlozi. Ja o njima neću govoriti, ali iskoristiću svoje ovo izlaganje za jednu drugu stvar, a to je da kažem da televizija ima ogromnu ulogu u vaspitanju i oblikovanju društvene svesti naših građana. To je jako bitno sadašnje vreme, jer od 2000. godine zanemarili smo vaspitnu funkciju ne samo škole, porodice i društva u celini, nego, ako hoćemo, televizije kao masovnog medija.Vaspitanje je proces u kome se izgrađuju pozitivne osobine ličnosti. Stavovi, uverenja, ali i karakterne, moralne, radne i društvene vrednosti. Zato je televizija izuzetan faktor, da ne kažem jedan od najvažnijih od masovnih medija, ali i ukupno izuzetan faktor vaspitanja i obrazovanja.Još je filozof Kant rekao – čovek može postati čovekom samo vaspitanjem, a naš patrijarh Pavle je rekao – budimo ljudi. Jeste, ali čovek se postaje samo vaspitanjem. Zato televizija kao medij je prisutna u svakom domaćinstvu, a to je medij koji naša deca vole i smatraju ga svojim najboljim prijateljom. Zato treba iskoristi ljubav dece prema televiziji i dati im takve programe sa izrazito vaspitnim sadržajem u vidu dečijih programa. Ja ne kažem da javni servisi to ne daju, ali smatram da bi trebali više da daju, jer istraživanja govore da 70% naše dece gledaju dečije programe. Malo li je? Znači, kao faktor vaspitanja od izuzetne je važnosti.Poštovane dame i gospodo, u današnjem svetu vodi se teška bitka kako bi se putem ideologije informacija osvojio duh nekog naroda. Mi danas i u Evropi, a i u svetu imamo na delu proces uništavanja tradicionalnih, moralnih i duhovnih vrednosti.

to u mnogim državama Evrope. Zato je jedinstveni medijski servis izuzetno pogodan za forsiranje sadržaja iz antifašističke prošlosti. Ja ne kažem da to Javni medijski servis ne radi. Zaista radi. Od privatnih televizija moram da istaknem da „Pink 3“ to izuzetno dobro radi, a ove pod kontrolom Dragana Đilasa ne rade nikako.Da li znate, dame i gospodo, da se Srbi poistovećuju sa fašistima kako bi se relativizovao nacizam i Nemci oslobodili krivice za svoju nacističku prošlost? Oni koji se bave prošlošću, a i sadašnjošću to vrlo dobro znaju.Za nemačku političku elitu, za novinarski esnaf i dominantni deo kulturne elite Srbi su postali novi zlikovci i u tom narativu se od Srbi od žrtava nacista pretvaraju u nacističke zločince. Vi ste to osetili, videli, poštovane dame i gospodo narodni poslanici. Zato se izuzetno zalažem da patriotizam u najširem i plemenitom smislu bude temelj srpske države. Drago mi je da je i ministar prosvete ovde u ovom visokom domu, a to možemo najbolje ostvariti preko vaspitanja i obrazovanja i moram da kažem od 2000. godine da su mnogi sadržaji vezani za patriotske osećaje i rodoljublje izbačeni iz mnogih programa, nešto se u zadnjih godina vraća, ali to još nije dovoljno.Patriotizam znači posvetiti se razvoju zemlje i njenom napretku. Patriotizam je ideja koja ujedinjuje sve Srbe. Izvorno, patriota je onaj koji voli svoju domovinu, naglašavam, koji voli svoju domovinu. U osnovi patriotizma je više ljubav nego

što otadžbinu kao složenu duhovnu, kulturnu zajednicu hoće da svedu samo na zajednicu jednog interesa, pa makar on bio moralni ili demokratski interes.Patriotizam nije zahvalnost zbog primljenih materijalnih blagodeti, to je tzv. materijalni patriotizam, ali nije ni zahvalnost zbog jamstva građanskih i političkih sloboda,

da zahtevaju da se otadžbina voli, na ovo bacam naglasak, da se otadžbina voli samo u jednom njenom najboljem obliku.Poštovani građani Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici, to bi bilo isto kada bi pripisali detetu da voli svoju majku ako je bogata, ako je lepa i moralno besprekorna. Majka se voli i kada je nesavršena, baš kao i otadžbina. Zašto? Jer je naša. Zato je bio u pravu Seneka, podvlačim još jedanput, kada je rekao – ja volim svoju otadžbinu ne zato što je bogata, ne zato što je lepa i napredna nego zato što je moja, završen citat.Samo ljubav može biti trajan motiv da se podnete žrtva, a u nesavršenom svetu, kakav je naš, žrtvovanje za zajednicu osnovni je način da ona preživi jer bez ljubavi ne bi se mogla ostvariti jedna od glavnih funkcija patriotizma – spremnost na žrtvovanje radi opstanka čitave zajednice. Televizija ima izuzetnu moć u tom smislu i zato poseban akcenat bacam na to.Da li znate, poštovani građani Republike Srbije i uvaženi narodni poslanici, da jedno najnovije istraživanje studenata prve godine fakulteta u Srbiji 33% studenata prve godine ne zna šta znači patrija i patriotizam. Da uporedim, krajem 19. veka u četvrtom razredu osnovne škole đaci su znali šta je patrija i patriotizam. To su oni đaci koji su u Velikom ratu izvojevali pobedu jer su se vaspitavali na patriotskom duhu. Zato je, poštovani građani, hvale vredan poticaj predsednika Republike Aleksandra Vučića da se u Vojsku Srbije vrati moralno vaspitanje. Stranke Stranke bivšeg režima po nalogu nekog Mura ukinule su 2005. i 2006. godine u Vojsci Srbije je ukinuta, a kako znamo, vraćena je prošle godine u Vojsku Srbije.Citiram

rekao je predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, 1.12. gospodnje 2017. godine. Živela Srbija. Hvala.

Sasvim je normalno da imamo različita mišljenja i sasvim je normalno da neko ko nije zadovoljan sa uređivačkom politikom i uopšte politikom Javnog servisa da izrazi svoje nezadovoljstvo na način da se ne slaže sa povećanjem pretplate koja brojčano kada se pogleda i nije nešto velika.Dati je predlog da ta pretplata bude jedan dinar je, da ne upotrebim neku mnogo grubu reč, ponižavajuća, ali to je pravo onoga ko predlaže amandman. **Ivica Dačić** Profesore, samo jedno upozorenje. To je sledeći amandman na koji još nismo prešli.Ako želite da diskutujete o tome, ja bih vas onda zamolio da sačekate,

pauza do 15.00 časova. Od 15.00 časova imamo još jedan amandman koji je na dnevnom redu po ovom zakonu. To je taj amandman o kojem ste vi počeli da govorite. Nakon toga bi bilo glasanje.